Hvala lepa. In še Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Predlagani odlok spada še med proračunske dokumente letošnjega rebalansa, ki je bil potreben zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za sanacijo po naravni katastrofi, ki je avgusta prizadela Slovenijo. Zaradi zagotovitve dodatnih sredstev se bodo povišali tudi skupni izdatki, to pa je treba upoštevati tudi pri določitvi skupne meje odhodkov vseh blagajn javnega financiranja. Skupna meja dovoljenih izdatkov se tako zvišuje za 550 milijonov evrov, kar ustreza sprejetemu rebalansu proračuna za letošnje leto. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predlagane spremembe odloka za prihodnje leto. Hvala to pa je bilo hitro. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. K predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in amandmaji h končni določbi niso bili vloženi.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Saši Jazbec, državni sekretarki z Ministrstva za finance. Izvolite. Spoštovani, hvala lepa za besedo. Države članice EU smo z namenom učinkovitejšega boja proti goljufijam glede DDV pri čezmejnem trgovanju na daljavo oziroma e-trgovanju sprejele direktivo, s katero se davčnim organom zagotovi nove mehanizme in orodja za nadzor in odkrivanje čezmejnih dobav blaga, od katerih ni ustrezno plačan DDV v državi članici potrošnje, ki ji ta davek pripada, ter davčnih zavezancev, ki sodelujejo pri teh transakcijah. Ponudniki plačilnih storitev razpolagajo s podatki o plačilnih transakcijah, na podlagi katerih je mogoče odkriti goljufive subjekte in oceniti višino davčne obveznosti za čezmejne dobave končnim potrošnikom, zato je za ponudnike plačilnih storitev v Uniji z direktivo določena nova obveznost vodenja evidenc o čezmejnih plačilih in o prejemnikih teh plačil ter poročanje davčnemu organu. Ta direktiva se v slovenski pravni red prenaša z novelo Zakona o davku na dodano vrednost, ki jo obravnavate danes. Z njo se za ponudnike, ki opravljajo plačilne storitve v Sloveniji, določa obveznost vodenja evidence o prejemnikih čezmejnih plačil, ki v posameznem koledarskem četrtletju prejmejo več kot 25 čezmejnih plačil, in o vseh čezmejnih plačilih, ki so jih te osebe prejele v koledarskem četrtletju. Podatke o čezmejnih plačilih in prejemnikih teh plačil morajo nato posredovati Finančni upravi, ta pa [jih posreduje] naprej v osrednji elektronski sistem informacij o plačilih pri Evropski komisiji, kjer bodo podatki uporabljeni za analize na ravni celotne Unije s ciljem odkrivanja goljufivih subjektov in utaj DDV pri čezmejnem e-trgovanju in zmanjševanja vrzeli Poleg ureditve obveznosti ponudnikov plačilnih storitev se s predlagano novelo do 31. decembra 2026 podaljšuje obdobje, ko je z namenom boja proti utajam DDV določena uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za plačilo DDV pri trgovanju s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Zaradi uskladitve s sodno prakso sodišča Evropske unije se dopolnjuje ureditev sheme za delitev stroškov za storitve, ki jih za svoje člane opravljajo neodvisne skupine oseb, katerih dejavnosti se nanašajo na oproščene dejavnosti v javnem interesu. Nova pravila se uporabljajo od 1. 1. 2024. Predlagane spremembe bodo pozitivno vplivale na prihodke države in gospodarstvo. Za davčne zavezance se bodo zaradi lažjega in hitrejšega odkrivanja goljufij pri spletnem trgovanju izboljšali konkurenčni pogoji na trgu, povečala se bo učinkovitost nadzornih dejavnosti finančne uprave, zaradi zmanjšanja obsega goljufij pa se bodo posledično povečali prihodki države iz naslova DDV. Ob upoštevanju vsega navedenega predlagam, da podprete predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost. Hvala. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Odbor za finance je na 32. nujni seji in na prvem nadaljevanju 32. nujne seje obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. V poslovniškem roku sta bila vložena amandmaja poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3. in 6. členu. Pri delu odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za finance in Zakonodajno-pravne službe. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za finance, je uvodoma predstavila razloge za predlog zakona ter njegove cilje. Med slednjimi je kot ključno izpostavila zmanjšanje obsega davčnih utaj in goljufij glede davka na dodano vrednost na področju čezmejnega e-trgovanja ter s tem zmanjšanje vrzeli pri pobiranju davka na dodano vrednost. Pojasnila je, da gre pri predlaganem zakonu za uskladitev nacionalne zakonodaje z zakonodajo Evropske unije, in sicer za prenos dveh direktiv. Prva se nanaša na področje preprečevanja davčnih utaj in goljufij glede davka na dodano vrednost pri čezmejnem e-poslovanju. Tudi druga direktiva je povezana z ukrepi preprečevanja utaje davka na dodano vrednost ter spreminja obdobje veljavnosti uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti za primere trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Predlog zakona uvaja nova pravila in obveznosti na področju obdavčevanja prometa blaga in storitev za ponudnike plačilnih storitev in davčne organe, ki bodo enotne v celotni Evropski uniji. Ponudniki plačilnih storitev, ki v posameznem koledarskem četrtletju prejmejo več kot 25 čezmejnih plačil, bodo morali po novem voditi evidenco plačilnih storitev o čezmejnih plačilnih transakcijah ter o tovrstnih plačilih poročati davčnemu organu, pri nas je Predlagani zakon bo v veljavi od 1. 1. 2024 ter bo pozitivno vplival na prihodke države iz naslova davka na dodano vrednost ter na vzpostavitev boljših konkurenčnih pogojev ponudnikov plačilnih storitev na trgu Evropske unije. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da so bile z vloženima amandmajema ustrezno upoštevane pripombe službe iz pisnega mnenja. V razpravi so nekatere članice in člani odbora predlagane rešitve podprli. Izpostavljeno je bilo vprašanje glede same vsebine poročanja o podrobnostih opravljenih plačilnih transakcij. Zanimalo jih je, kaj vse le-ta zajema in kje v predlaganem zakonu je to natančno opredeljeno. Prav tako je nekatere člane zanimalo, kako bo ta omejitev iz predlaganega zakona vplivala na izvajanje storitev ponudnikov tujih bančnih storitev v Sloveniji, kot so na primer Revolut in N26.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

Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo Andreja Živic. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani! Zakon, ki ga obravnavamo po nujnem postopku, je vezan na prenos direktive in uvaja nekatere zahteve za ponudnike plačilnih storitev, kar moramo z zakonom prenesti v slovensko zakonodajo najkasneje do 1. januarja 2024. Cilj zakona je zmanjšanje obsega davčnih utaj in goljufij glede DDV na področju čezmejnega e-trgovanja in s tem zmanjšanje izgub DDV oziroma vrzeli pri njegovem pobiranju. S tem bomo zaščitili proračunske prihodke držav članic iz tega naslova. Za vse ponudnike plačilnih storitev se določa obveznost vodenja evidenc in poročanja davčnemu uradu. Ponudniki bodo morali spremljati vse čezmejne plačilne transakcije po posameznih prejemkih plačil in v novi evidenci hraniti podatke o vseh prejemkih, tako fizičnih kot pravnih oseb, ki bodo v posameznem koledarskem četrtletju prejeli več kot 25 čezmejnih plačil. Vsak ponudnik bo moral o podatkih iz evidence o vseh posameznih prejemkih in vseh posameznih čezmejnih plačilih, ki jih je prejel posamezni prejemnik, poročati Fursu, in sicer do konca meseca, ki sledi posameznemu četrtletju. Furs bo potem te podatke poslal v osrednji elektronski sistem informacij oziroma podatkov o plačilih pri Evropski komisiji, v katerem se bodo združevali podatki. Predlagane rešitve bodo omogočile lažji nadzor in odkrivanje davčnih goljufij pri čezmejnem e-trgovanju ter poplačilo dolgovanega DDV. Hkrati bodo delovale preventivno in zmanjšale število poskusov goljufij pri davčnih zavezancih, imele pa bodo tudi pozitivne finančne učinke na prihodkovno stran državnega proračuna prek pobranega DDV. V Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da gre za korak v pravo smer pri zajezitvi davčnih goljufij, zato bomo zakon soglasno podprli. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo dr. Anže Logar. Izvolite. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša direktiva in spremembe direktive glede uvedbe nekaterih zadev za ponudnike plačilnih storitev. Vsebina predloga zakona ni sporna, saj se nanaša na prenos direktive EU v slovenski pravni red, tokrat na srečo brez tako imenovanih podtaknjencev. S predlogom zakona se določa nova obveznost vodenja evidenc in poročanja ponudnikov plačilnih storitev o čezmejnih plačilnih transakcijah davčnemu organu. Posledično se s predlogom zakona omogoča tudi izmenjava podatkov med finančnimi organi EU. Furs bo torej prejel informacije in jih hkrati tudi pošiljal v osrednji elektronski sistem informacij o plačilih. S tem bo omogočeno spremljanje čezmejnih transakcij in posledično tudi lažje odkrivanje kršitev. S predlogom zakona se določa tudi kršitve in sankcije ter spreminja obdobje veljavnosti uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti za primere trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Implementacija predloga zakona v praksi ne bi smela prinesti dodatnih birokratskih ovir, treba je pa tudi poskrbeti, da bo sistem poročanja dejansko avtomatiziran. Smo pa presenečeni nad načinom sprejemanja predloga zakona. Vlada je namreč predlagala sprejetje zakona po nujnem postopku. Nujni postopek je bil nato na Kolegiju predsednice Državnega zbora potrjen. Sledila je zahteva za ponovno odločanje o odločitvi Kolegija glede nujnega postopka. Na izredni seji, ki je bila sklicana zgolj v roku manj kot ene ure, je bil nujni postopek ponovno potrjen, potem pa je vladajoča koalicija predlog za obravnavo predloga zakona zamaknila.

storitev. Za zavezance se s predlogom določa torej tudi nova obveznost spremljanja čezmejnih plačilnih transakcij in vodenje posebne evidence tistih prejemnikov plačil v teh transakcijah, ki v posameznem koledarskem letu

Razumljivo je, če povzamem, da je treba za namene preprečevanja davčnih goljufij nadzorovati transakcije ter da za to potrebujemo sistem evidenc in na drugi strani sistem poročanja. Pri tem vidiku je torej uskladitev s sekundarno zakonodajo Evropske unije popolnoma razumljiva. Tudi pri bankah gre namreč po drugi strani za velike in regulirane in regulirane sisteme, ki morajo imeti zmogljivost zagotavljanja evidenc in poročanja. Ravno zaradi tega v Novi Sloveniji predlogu zakona ne bomo nasprotovali.

Spoštovani! Vsebine predlaganega zakona obsegajo prenos dveh evropskih direktiv, katerih namen je preprečevanje davčnih utaj in goljufij, predvsem pri čezmejnem in elektronskem poslovanju ter pri trgovanju s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Evropska unija je eden izmed največjih enotnih gospodarskih prostorov na svetu, kjer se izvajajo mnoge čezmejne transakcije. Sistem davka na dodano vrednost je sicer usklajen, vendar ima vsaka država svoj sistem davčne stopnje in davčne urade. Čezmejno poslovanje in trgovanje lahko tako predstavljata priložnost za goljufe in utajevalce, ki skušajo zlorabiti različne sisteme in nepovezane podatke v različnih državah. Najboljše orodje za preprečevanje takih zlorab so prav enotna pravila in obvezno vodenje ter povezovanje evidenc, ki jih bo mogoče uporabiti za davčne obračune in nadzore. Z novelo zakona se torej prenašajo rešitve dveh evropskih direktiv, ki v praksi zavezujejo vsa podjetja, ki opravljajo čezmejno trgovanje, da obvezno vodijo evidenco o čezmejnih transakcijah in o njih poročajo davčnemu organu. Takšna ureditev pomeni zagotovitev podatkov, ki so potrebni za učinkovit nadzor in preprečevanje zlorab. Kot je bilo pojasnjeno tudi v razpravi na odboru, uvedene rešitve ne pomenijo bistvene administrativne obremenitve podjetij. Vzpostavljene evidence bodo omogočile nadzor in sledljivost, z njimi pa bodo davčni organi lahko preprečevali davčno izogibanje, utaje in goljufije. To pa je v interesu vseh, tako z vidika davčnih prilivov kot tudi za zagotavljanje poštenih konkurenčnih pogojev in preprečevanje nelojalne konkurence. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog novele zakona o DDV soglasno podprli. Hvala lepa.

z dvema evropskima direktivama in sodno prakso Sodišča Evropske unije. Glavne rešitve zakona so naslednje – določitev skupnih pravil za obdavčenje z namenom oblikovanja skupnega poslovnega okolja v Evropski uniji, regulacije čezmejnih plačil prek obveznih elektronskih ter izmenjave podatkov med organi s spremembami, povezanimi s trgovanjem s pravicami do emisij toplogrednih plinov, nedvoumna dikcija glede sheme delitve stroškov, ki je usklajena s sodno prakso Sodišča Spremembe, ki jih sprejemamo danes, povečujejo transparentnost pri poslovanju, upoštevajo razvoj čezmejnega trgovanja in poslovanja ter znižujejo možnost zlorab na področju plačevanja dajatev. Tovrstne ukrepe smo v Levici vedno podpirali in jih bomo podprli tudi tokrat. Ob tem vseeno dodajamo, da je davek na dodano vrednost primer najmanj solidarnih in najmanj pravičnih dajatev. Tisti, ki imajo manj, namreč plačajo enak absolutni znesek davka na storitev ali blago kot tisti z veliko več. Zato poudarjamo, da še naprej zagovarjamo modernejše in pravičnejše modele dajatev, ki so relativni glede na socialni status plačnika, s tem pa tudi mnogo bolj solidarni. Nadejamo se, da bomo v okviru koalicije v prihodnje razpravljali tudi o tovrstnih dajatvah. Novelo Zakona o davku na dodano vrednost bomo v Poslanski skupini Levica podprli.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zaključnega računa je v obravnavo zboru predložila Vlada. Besedo dajem predstavnici Vlade za dopolnilno obrazložitev predloga zaključnega računa.

Spoštovani! Pred vami je predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za lansko leto, ki ga je Vlada z dokončnim poročilom Računskega sodišča predložila v sprejetje zboru. Kot je omenil predsednik Komisije za nadzor javnih financ, gre za proračun dveh vlad. Vsa pojasnila v gradivu se nanašajo na primerjavo na rebalans proračuna za leto 2022, v lanskem letu ste namreč sprejeli en rebalans, to je zadnji sprejeti proračun za leto 2022, tako da je vsa realizacija razložena glede na številke iz tega rebalansa. Prihodki lanskega proračuna so bili realizirani v višini 12,3 milijarde evrov, kar predstavlja 98,4 % načrtovanih prihodkov, tako da prihodke ne glede na drugačne komentarje znamo zelo natančno napovedati. Pri odhodkih je bilo realizirane 13,7 milijarde, to je 871 milijonov manj od načrtov, na ravni 94 % načrtovanih. Proračuni, ki se načrtujejo zadnja leta, so proračuni, ki se pripravljajo v razmerah povečanih negotovosti, tveganj in se zato načrtujejo višje rezerve za te namene, ki se pa potem ne nujno porabijo v celoti. Primanjkljaj državnega proračuna lani je znašal 1,3 milijarde evrov. V tako imenovani B bilanci, torej računu finančnih terjatev in naložb, je bilo zabeleženih 850 milijonov primanjkljaja, zadolžitev je znašala 3,1 milijarde, od tega smo morali odplačati za milijardo 400 milijonov dolga in za slabih 500 milijonov se je zmanjšalo stanje denarja na računu. Tako da je dolg državnega proračuna 31. decembra lanskega leta znašal 37,8 milijarde evrov oziroma 64 milijonov BDP in se je v lanskem letu nominalno povišal za 2 milijardi evrov. Računsko sodišče je revidiralo predlog zaključnega računa in je, kot že nekaj let zapored, izdalo pozitivno mnenje na splošni del zaključnega računa. To pomeni, da pravilno izkazuje vse glavne prihodke in odhodke, da torej revidiran splošni del v vseh pomembnih pogledih pravilno prikazuje ti dve kategoriji. Računsko sodišče revidira tudi izvrševanje proračuna in tu je prav tako kot že nekaj let zapored izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovljena so bila namreč neskladja z določenimi predpisi, z drugimi pravnimi akti, torej s pravnimi akti o plačah in drugih odhodkih zaposlenih, neskladja s predpisi pri prevzemanju in plačevanju obveznosti iz proračuna, pri oblikovanju splošne proračunske rezervacije, pri razporeditvah neskladja s predpisi pri oddaji javnih naročil in pri dodeljevanju transferjev. Na koncu revizijskega poročila Računsko sodišče kljub temu, da je izdalo mnenje s pridržkom na izvrševanje, ugotavlja, da so Vlada in vladni proračunski uporabniki v vseh pomembnih pogledih poslovali v skladu s predpisi, je pa naložilo Vladi, Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za pravosodje pripravo odzivnega poročila, ki je že pripravljeno in bo pravočasno posredovano Računskemu sodišču. Sestavni del zaključnega računa sta tudi poročilo o davčnih izdatkih in poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga. Spoštovani! Predlagam vam, da predlog zaključnega računa sprejmete. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zaključnega računa je kot matično delovno telo obravnavala Komisija za nadzor javnih financ. Besedo dajem predsedniku Jerneju Vrtovcu za predstavitev poročila komisije. Izvolite. JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala. Spoštovani kolegice in kolegi! Komisija za nadzor javnih financ se je na 13. seji 8. novembra kot matično delovno telo seznanila ter kasneje seveda hkrati obravnavala Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Po uvodni dopolnilni 2022. Po uvodni dopolnilni obrazložitvi predstavnice Vlade je predstavnica Računskega sodišča predstavila revizijo državnega proračuna za leto 2022, ki je obvezna vsakoletna revizija. Cilja sta bila kot običajno dva, in sicer izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna. Na podlagi predhodno izvedenega vzorčenja je Računsko sodišče zajelo 81 % populacije.Računsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o predlogu splošnega dela, to pomeni, da ugotovljene napake pri izkazovanju prejemkov in izdatkov niso bile pomembne. O pravilnosti izvrševanja državnega proračuna pa je Računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom. Še vedno ostaja namreč očitek glede precejšnje razlike med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi Evropske unije. Računsko sodišče je ponovno opozorilo, da izjeme od okvira računskega poročanja v področnih zakonih lahko pomembno vplivajo na popolnost in preglednost zaključnega računa. Prav tako ostaja očitek, da so v letu 2022 javni zavodi v svojih poslovnih knjigah najemnine še vedno izkazovali kot svoje prihodke in jih niso nakazali v državni proračun. Računsko sodišče ponovno opozarja, da Vlada še vedno ni določila podrobnejših kriterijev za določitev plačila za vodno pravico, pridobljeno z vodnim dovoljenjem, zaradi česar se predpisana dajatev tudi v letu 2022 ni vplačevala v državni proračun. Računsko sodišče je nepravilnosti nadalje odkrilo pri izplačilih iz splošne proračunske rezervacije na področju plač, tekočih in investicijskih odhodkov ter transferjev. Torej, glede na splošne proračunske rezervacije ostaja očitek, da nekatere prerazporeditve sredstev iz tekoče proračunske rezerve na postavke posameznih neposrednih proračunskih porabnikov niso bile v skladu z Zakonom o javnih financah. Ni šlo namreč za nepredvidene namene, temveč za namene, ki bi jih bilo mogoče načrtovati. Na področju tekočih in investicijskih odhodkov so bile najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil. Nepravilnosti na področju transferjev so bile ugotovljene predvsem v zvezi z neizvajanjem nadzora neposrednih proračunskih uporabnikov nad posrednimi uporabniki. Računsko sodišče še vedno meni, da področje transferjev ni ustrezno in enotno urejeno. Na koncu predstavitve revizije je predstavnica Računskega sodišča poudarila, da je Računsko sodišče izdalo priporočila trem revidirancem, od treh revidirancev zahteva tudi predložitev odzivnega poročila, in sicer od Vlade, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za pravosodje. V razpravi so članice in člani komisije razpravljali o že izraženem zadovoljstvu, da so bili proračunski prihodki dobro napovedani ter da so bili odhodki nižji od predvidenih. Poudarjeno je bilo, da je nizka brezposelnost zagotovo pripomogla k višjim prihodkom. Pri manjši realizaciji na odhodkovni strani je treba tudi upoštevati, da smo bili v zadnjih letih v posebnih razmerah ter da je večji del proračunskih odhodkov določen z zakoni. Izraženo je bilo tudi zadovoljstvo, da je v letu 2022 že bilo izplačanih manj sredstev za odpravo posledic epidemije covid-19, ter ocenjeno, da so bili transferji državljankam in državljanom, starševska nadomestila, draginjski dodatki ter energetska pomoč v letu 2022 nujni. Na koncu razprave je bilo še pozdravljeno zniževanje davčnega dolga ter dobro delovanje Finančne uprave Republike Slovenije ter opozorjeno, da je treba še aktivneje delovati na področju prostovoljnega plačevanja davkov ter da se državljanke in državljane na splošno informira o pomenu njihovega plačevanja. Po obravnavi predloga zaključnega računa je komisija sprejela naslednji sklep, in sicer: Komisija za nadzor javnih financ predlaga Državnemu zboru, da po obravnavi na podlagi 168. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Rado Gladek. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, državna sekretarka! Zaključni račun proračuna Republike Slovenije je akt države, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za preteklo leto v skladu z Zakonom o javnih financah. V okviru bilance prihodkov in odhodkov so bili v sprejetem proračunu prihodki načrtovani v višini 12,5 milijarde evrov, odhodki pa v višini 14,5 milijarde evrov in primanjkljaj v višini 2 milijard evrov. Podatki o realizaciji državnega proračuna pa izkazujejo 12,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 195,1 milijon evra manj oziroma 98,4 % od načrtovanih prihodkov, 13,7 milijard evrov odhodkov, kar je 871,5 milijona evrov manj oziroma94 % od načrtovanih odhodkov, ter 1,36 milijarde evrov primanjkljaja, kar je 676,4 milijone evrov manj oziroma 66,8 % od načrtovanega primanjkljaja. Bruto domači proizvod se je v letu 2022 realno zvišal za 5,4 % in nominalno za 13 % glede na preteklo leto, kar pa dejansko ni zasluga vlade dr. Roberta Goloba, ampak je odraz ukrepov in delovanja prejšnje vlade pod vodstvom Slovenske demokratske stranke. Državni proračun je v letu 2022 izkazal primanjkljaj v višini 2,3 % BDP. Naj pri tem izpostavim, da je vlada dr. Roberta Goloba napovedovala znižanje primanjkljaja državnega proračuna, smo pa prav na tej seji priča ravno obratni [situaciji], in sicer zviševanju primanjkljaja ter posledično spet praznim obljubam vlade dr. Roberta Goloba. S Predlogom odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026 namreč Vlada predlaga, da se zgornja meja sektorja država povišuje za 1,49 milijarde evrov, primanjkljaj pa povišuje za 3,8 % BDP. Aprila je bil načrtovan primanjkljaj 2,8 % BDP. Najvišji obseg izdatkov državnega proračuna se povečuje za 955 milijonov evrov, posledično se ciljni primanjkljaj državnega proračuna spreminja, in sicer na 3,3 % BDP, aprila je bil ta načrtovan v višini 2,3 % BDP. V Slovenski demokratski stranki predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2022 ne bomo nasprotovali. Hvala.

hvala. Leto 2022 in zaključni račun, o katerem pač govori, je tako specifično leto. Na polovici leta se je zamenjala vlada, kot kaže, je bilo proračunsko načrtovanje pod prejšnjo vlado zelo modro, polovico leta je bilo ne samo načrtovanje, ampak tudi poraba transparentna, pametna, modra in to odražajo tudi poročila Računskega sodišča. Zaradi tega v Novi Sloveniji ne bomo nasprotovali zaključnemu računu. So pa izzivi za naprej, se pravi, naslednje leto si predstavljam, da bo razprava glede na načrtovanje porabe proračuna in proračunskih blagajn popolnoma drugačna. Velja omeniti to, da so se končno odpravila določena nesoglasja med Računskim sodiščem in Ministrstvom za finance. Že vse od leta 2014, 2015 so se pojavljale ene in iste napake pri sami reviziji. Na to je Računsko sodišče vedno opozarjalo, tokrat je pač drugače. Torej, v Novi Sloveniji predlogu zaključnega računa ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. SONIBOJ Lep pozdrav, spoštovani kolegi in kolegice! Upam, da zadnjič danes. Leto 2022 je bilo tretje leto, ko so tudi proračun zaznamovale interventne postavke. Ob sprejemanju prvih proračunskih načrtov za to leto smo še v času pretekle vlade glasno opozarjali na nerealistično planiranje, ki se pokaže šele ob obravnavi zaključnega računa proračuna. V tem letu je sicer z delom nastopila nova vlada, ki je s svojimi proračunskimi dokumenti in ukrepi delno sanirala stanje, v velikem delu pa so se ene izjemne okoliščine spremenile v druge. V letu 2022 je bilo tako treba zagotoviti precejšnja sredstva za omejitev cen energentov ter energetske draginje. Tudi zaradi izvedenih ukrepov so bila lanska gospodarska gibanja boljša od prvotnih napovedi, BDP se je povečal za 5,4 %, kar je za 1,2 odstotni točki boljše od napovedi. Gospodarska rast je bila višja od pričakovane, domače povpraševanje in odpornost gospodarstva sta ostala visoka. Žal pa so hitreje od napovedi rasle tudi cene. Vse to pomeni, da odstopanja v realizaciji niso bila tako velika, kot smo se bali. Vseeno je bilo realiziranih 1,6 % manj prihodkov in 6 % manj odhodkov, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. To je pomenilo primanjkljaj proračuna v višini milijarde 363 milijonov evrov. Tudi danes, ko se nam bliža že peto leto takšnih in drugačnih izjemnih razmer, moramo kot ob pripravi proračuna opozoriti na pomen ustreznega proračunskega načrtovanja.Odstopanja v realizaciji lahko vodijo v nesmotrno porabo, ki si je ob vseh potrebah ne moremo privoščiti, tako kot pri obravnavi proračuna tudi tu opozarjamo na pomen upoštevanja pravil in opozoril Fiskalnega sveta o ustreznem proračunskem načrtovanju in izvrševanju.

gospodu ministru in kolegicam poslankam in poslancem! Pred nami je Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Predstavnica Vlade je celovito predstavila podatke o realizaciji proračuna v letu 2022. Veseli me, da so bili prihodki dobro načrtovani in da so bili tudi odhodki nižji od načrtovanih. Proračunski primanjkljaj je bil nižji kot v letu 2021, znižal se je tudi obseg potrebnega zadolževanja glede na leto 2021, kljub temu, da je dolg kumulativno narastel, se je delež v BDP znižal iz 68,7 % na 64,2 % oziroma za 4,5 odstotne Iz proračuna Evropske unije smo dobili 230 milijonov več, kot smo vanj plačali. Upam in pričakujem, da bomo v letošnjem letu na tem področju še uspešnejši. Del nižjih odhodkov proračuna je tudi posledica tega, da je delovna aktivnost vseskozi naraščala, s tem pa tudi vpliv ne samo na proračunsko blagajno, ampak tudi na zdravstveno in pokojninsko, zato je bilo treba tja nakazovati manj sredstev. Nizka brezposelnost in veliko zaposlenih nam namreč zaradi višjih davčnih prilivov omogoča lažje izvajanje javnih nalog in investicij storitev. Tudi davčni dolg se iz leta v leto znižuje, kar kaže na to, da Furs dobro deluje. Večkrat v javnosti poslušamo debato o tem, kako visoke davke imamo, a podatki zaključnega računa kažejo, da je efektivna davčna stopnja nižja od nominalne, da torej posamezniki in podjetja zaradi uveljavljanja številnih davčnih olajšav dejansko plačujejo nižje stopnje davkov od navedenih. Smo povsem primerljivi z okoliškimi državami. Več moramo delati na dvigu davčne kulture, se pravi prostovoljno plačevanje davkov in prispevkov, čeprav se marsikomu morda zdi, da je z izogibanjem plačevanja davkov nekaj pridobil, to ne drži. V resnici izgubljamo vsi, tudi ti, ki se izogibajo plačevanju davkov. To bo v prihodnosti še bolj pomembno, saj nas čaka veliko izzivov, od demografskih do okoljskih. Kot družba bomo morali delovati bolj enotno, naslavljati težave vseh družbenih in starostnih skupin, sprejemati kompromise in iskati rešitve v skupno dobro. V letu 2022 so bile take rešitve draginjski dodatki in energetske pomoči. Gre za nesistemske začasne odhodke, ki so pomagali stabilizirati zunanje, energetske in draginjske šoke, zato se mi zdijo povsem upravičene. Z njimi smo namreč poskrbeli, da so ljudje ohranili realno kupno moč v času visoke inflacije. Slednja se sicer počasi umirja, tako da bo na tem področju v bodoče potrebno manj intervencij. Predlog zaključnega proračuna za leto 2022 kaže, da so kljub vsem izzivom naše javne finance še vedno v dobri kondiciji in s sprejetima proračunoma za leti 2024 in 2025 bodo take še naprej. Računsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o predlogu splošnega dela zaključnega računa in mnenje s pridržkom o pravilnosti izvršitve državnega proračuna. Računovodski podatki so torej pravilni in se na njih lahko zanesemo. Nekaj dela nas čaka še na področju odhodkov, transferjev in plač. Pri slednjih bi izpostavil ugotovitev, da je 8 ministrov in 15 državnih sekretarjev prejšnje vlade po prenehanju opravljanja funkcije v letu 2022 prejelo izplačila sredstev za neizrabljen letni dopust, ki so bila v neskladju z Zakonom o javnih financah. Kot koalicijski poslanec verjamem, da bodo ministri te vlade boljši in da ne bo prihajalo do tovrstnih izprijenih ravnanj. Predlog zaključnega poročila

Tukaj je očitno neka napaka. Drugih pač ni prijavljenih, vse je odjavljeno, če jaz prav vidim, je spremenjena lista, se opravičujem. Torej, prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade, če želi. Ne želi. Razpravljati niste hoteli, čas za razpravo je sicer ostal. Je morda kjer koli kakšen interes za razdelitev tega časa? Ni interesa. Zaključujem torej razpravo o predlogu zaključnega računa. O predlogu zaključnega računa bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer Klemnu Boštjančiču, ministru za finance. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, poslanke in poslanci! Danes obravnavate Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, katerega bistvene rešitve in cilji so vam bili predstavljeni že v okviru splošne obravnave, ki je podala tudi nekaj iztočnic za njegovo nadaljnjo nadgradnjo v zakonodajnem procesu. Pomembna razprava je bila opravljena tudi med obravnavo na matičnem delovnem telesu, kjer so bili obravnavani amandmaji in podana dodatna obrazložitev, s katero se je naslovilo tudi pomisleke Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Pred vami je tako dopolnjen predlog zakona, ki po mnenju Vlade predstavlja najprimernejši in najbolj transparenten način, da se zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dokončno uredijo premoženjska razmerja v tej družbi. Predlog zakona ureja tako statusno pravno preoblikovanje Vzajemne v delniško družbo, s čimer se bo dokončno uredilo premoženjskopravna razmerja med vsemi tremi deležniki, to je člani, ustanoviteljem in Vzajemno. To je še posebej pomembno za zaščito zavarovancev, ki po prenehanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bodo imeli več pravnega razmerja z Vzajemno na podlagi zavarovalne pogodbe. Preoblikovanje v delniško družbo se bo izvedlo po samem zakonu. Na ta način se bo lahko na presečni dan pripoznalo deleže vsem obstoječim zavarovancem Vzajemne, obenem se bo določilo delež ustanovitelja ter omogočilo nadaljnje poslovanje Vzajemne. Ne gre spregledati tudi dejstva, da je bila Vzajemna ustanovljena z zakonom, prav tako pa se z zakonom ureja tudi preoblikovanje v delniško družbo. Ker je treba s predlogom zakona uravnotežiti pravice vseh treh deležnikov, predlog zakona vsebuje določene varovalke, ki bi preprečile, da bi zaradi izplačila deleža upravičencem prišlo do kapitalske neustreznosti družbe. V zakonodajnem postopku je bila opravljena razprava in dodatno posvetovanje, katera vrednostna meja izplačila bi bila še sprejemljiva, da bi izplačilo zajelo na eni strani čim širši krog članov in obenem še ohranilo kapitalsko ustreznost družbe. Glede tega vprašanja je bistvena ocena Agencije za zavarovalni nadzor, ki je neodvisni nadzorni in regulatorni organ na področju zavarovalništva. Ta je po obravnavi na matičnem delovnem telesu ocenila, da bi bilo smiselno mejo izplačila določiti pri 120 evrih, kar bi zagotavljalo zadostno višino kapitalske ustreznosti, ki bi omogočala nemoteno nadaljnje poslovanje Vzajemne. Navedeno naslavljajo vloženi amandmaji v dopolnjenem predlogu zakona. Je pa dopolnjen predlog zakona obrnil sistem izplačila članom, kar pomeni, da bodo v osnovi ti upravičeni do izplačila, če njihov delež ne preseže meje 130 oziroma 120 evrov, če bo danes sprejet amandma, razen če ne sporočijo, da bi želeli pridobiti delnice. Predlog zakona določa tudi, da se povrne vložek ustanovitelja, to je Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer z izplačilom ali v obliki pridobitve delnic, in na ta način zaščiti tudi javni interes. Takšna uredba statusa ustanovitelja smiselno izhaja tudi iz odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2006. Predlog zakona vsebuje varovalke, da bo delež upravičencev določen transparentno in da bodo pravice dosledno izvajane, od določb glede pregleda s strani neodvisnega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij do revizorja in do posebne vloge, ki jo predlog zakona namenja Agenciji za zavarovalni nadzor. Kot pomembno izboljšavo, ki je bila sprejeta med zakonodajnim postopkom, štejemo tudi to rešitev, da je za vodenje upravičen do pridobitve delnic Vzajemne do trenutka njihovega dejanskega prevzema, ki predvideva hrambo delnic na fiduciarnem računu pri KDD. Opredelila se je tudi oprostitev plačila dohodnine od dohodka, ki ga posamezni upravičenci do deleža pri preoblikovanju po tem zakonu dosežejo s prevzemom delnic Vzajemne ali z izplačilom deleža. Prav tako se predlaga oprostitev plačila dohodnine od dobička iz kapitala, ki ga posamezni upravičenec do deleža pri oblikovanju doseže s prvo odsvojitvijo prevzetih delnic Vzajemne. Na koncu naj še pojasnim, da se s predlogom zakona predvsem varuje njegovo bistvo, to je premoženje različnih deležnikov. To pa je mogoče doseči le s posegom v upravljavske pravice ob upoštevanju strogega testa sorazmernosti, ki upošteva tudi druge potencialno nasprotujoče pravne interese in položaje. Predlog zakona, ki je pred vami, ima tako en sam cilj, in ta je zavarovati interese vseh deležnikov, vpetih v obstoj in delovanje Vzajemne, zato predlagam, da ta zakon podprete. Sklepoma bi še predlagal, da v skladu z možnostjo, ki jo daje Poslovnik Državnega zbora, na tej redni seji opravite tudi tretje branje in dokončno potrdite zakon. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. ANDREJA še enkrat, za besedo. Odbor za finance je na 14. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. V poslovniškem roku so amandmaje vložile Poslanska skupina NSi, Poslanska skupina SDS in poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne službe, Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, Agencije za zavarovalni nadzor in Društva za varstvo zavarovancev Vzajemne. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za finance, kot glavni cilj izpostavila preoblikovanje Vzajemne v delniško družbo, kar je potrebno zaradi ureditve premoženjskih razmerij med Vzajemno, ustanoviteljem in njenimi člani – zavarovanci. Kot razlog za preoblikovanje Vzajemne je navedla ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki se bo pričela uporabljati s 1. 1. 2024. Pojasnila je, da bo predlagana ureditev varovala premoženjski položaj vseh treh deležnikov Vzajemne. Sprejetje predlaganega zakona je potrebno, ker zavarovanci po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bodo več imeli pravnega razmerja z Vzajemno na podlagi zavarovalne pogodbe. Predlagani zakon določa, da Vzajemna svojem ustanovitelju, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vrne njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju ali v delnicah, zavarovancem pa se bodo izplačali njihovi deleži oziroma bodo dobili delnice preoblikovane družbe. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe izpostavila določene pomisleke ustavnopravne narave v povezavi s pravico do zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude ter opozorila na načelo enakosti. V nadaljevanju je pojasnila, da so z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin upoštevane nekatere pripombe iz pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe, glede nekaterih drugih pripomb pa so bila s strani Ministrstva za finance dana dodatna pisna pojasnila. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je izpostavil, da komisiji predlaganega zakona ne podpirata. V nadaljevanju je podal nekatere ključne argumente iz pisnega mnenja ter pozval k umiku predlaganega zakona iz zakonodajnega postopka. Predstavnik Vzajemne je povedal, da tudi Vzajemna nasprotujepredlaganemu zakonu, ki po njihovi oceni predstavlja neupravičen poseg države v avtonomijo gospodarske družbe in njenih članov. Glede zakonodajnih rešitev predlaganih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin je opozoril na kapitalsko neustreznost Vzajemne ob njihovem sprejetju ter napovedal pritožbo na Ustavno sodišče. Predstavnik Agencije za zavarovalni nadzor je povedal, da agencija preoblikovanju Vzajemne v delniško družbo ne nasprotuje, ob tem je izrazil pomisleke glede zakonodajnih rešitev nekaterih vloženih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin. V povezavi s tem je pozval k razmisleku o določitvi končnega deleža, ki bo izplačan ustanovitelju glede določitve deležev posameznikov, ter opozoril na morebitno kapitalsko neustreznost Vzajemne. Predstavnik Društva za varstvo zavarovancev Vzajemne je rešitvam iz predloga zakona nasprotoval ter predlaga ureditev vseh vprašanj s Statutom Vzajemne, določenih s strani organov družbe. V razpravi so bila predstavljena mnenja članic in članov odbora. Nasprotniki predlaganega zakona so izrazili razočaranje nad nepripravljenostjo predlagatelja zakona na sodelovanje z deležniki Vzajemne pri pripravi zakonskih rešitev ter nad prehitro in premalo strokovno premišljenim predlogom. Država se v odločitev v obliki statusnega preoblikovanja Vzajemne ne bi smela vmešavati in bi morala to odločitev prepustiti Vzajemni sami. Opozorili so na mnenje ZPS, po katerem je predlagani zakon vprašljiv z vidika skladnosti predlagane predlagane ureditve z ustavo. Menili so, da je predlagani zakon nepotreben, škodljiv in bo s predlaganimi rešitvami ogrozil finančno stanje in poslovanje družbe ter njenih zaposlenih. Zagovorniki predlaganega zakona so na drugi strani izpostavili pomembnost zakonodajne ureditve premoženjskih razmerij med deležniki ter so preoblikovanje Vzajemno v delniško družbo označili za edini način uravnoteženega obvarovanja premoženjskih interesov vseh treh deležnikov – zavarovancev, Vzajemne in njenega ustanovitelja.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

jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 20. novembra 2023, ki je bil objavljen na e-klopi, in sicer k 24. členu. Amandma Poslanske skupine SDS k 1. členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 24. členu, zato bomo o obeh amandmajih razpravljali skupaj. V razpravo dajem 1. in 24. člen ter dva amandmaja Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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

ter dva amandmajaposlanskih skupin Svoboda, SD in Levica in pet amandmajev Poslanske skupine NSi. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 14. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 18.30. Se vidimo!

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora in prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026. Ker k predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Prehajamo na odločanje o splošnem delu predloga sprememb proračuna. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o posebnem delu predloga sprememb proračuna. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 20. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na proračunskega uporabnika Državna volilna komisija. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k podprogramu Izvedba in nadzor volitev in referendumov. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SD, Levica in Svoboda k podprogramu Odprava in preprečevanje kršitev človekovih pravic Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Slovenska obveščevalno-varnostna agencija in odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k podprogramu Obveščevalno-varnostna dejavnost. Glasujemo.Navzočih

pri proračunskem uporabniku Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu. Glasujemo.

Navzočih je 83 poslank in poslancev, 34 jih je glasovalo za, proti pa 49. (Za je glasovalo 34.) (Proti 49.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za finance, in sicer najprej na podprogram Lokalno razvojna infrastruktura. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogram.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 30 jih je glasovalo za, proti pa 50. (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, najprej na podprogram Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu.

31 jih je glasovalo za, proti pa 50. (Za je glasovalo 31.) (Proti 50.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Podpora malim in srednje velikim podjetjem in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in sicer najprej na podprogram Zdravstveno varstvo rastlin in živali. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Cesta Gorenja vas–Hotavlje je ena izmed najbolj nevarnih v Poljanski dolini, več smrtnih žrtev, žal, zadnja lansko leto. V času tretje Janševe vlade smo projekt pripeljali tako daleč, da je naslednja faza odkup zemljišč. Denar je bil zagotovljen, da bi se cesto lahko do 2026 tudi naredilo. Z rebalansom lansko leto je bilo tej cesti odvzeto, kar je bilo financ na postavkah. S tem je številka nič. Ko sem imel poslansko vprašanje ministrici Alenki Bratušek, je takrat dejala, če si želite novih cest, če si želite, da se kaj naredi, povejte, od kod naj vzamemo. In jaz sem vprašal na direkcijo gospoda, ki je zadolžen za našo občino, ali imamo kakršnekoli projekte v naši občini, kjer se lahko denar vzame in se ga da na to cesto. Trenutno obnavljamo tudi cesto Trebija–Sovodenj in gospod mi je rekel, da lahko s te postavke vzamemo 100 tisoč evrov in jo damo na postavko za cesto Gorenja vas–Hotavlje. Teh 100 tisoč evrov pomeni, da se v letu 2024 lahko začne odkup zemljišč in potem jeseni tudi razpis za izvajalca del. Zato smo tudi ta amandma vložili. Ne gre za politični amandma, gre za čisto tehničen amandma. Tako kot je dejala ministrica, sem našel 100 tisoč evrov s projekta v svoji občini in predlagam prenos na projekt v svoji občini, se pravi, s ceste, za katero je dovolj denarja in se lahko kljub temu izvaja rekonstrukcija del, brez teh 100 tisoč, na drugo cesto, kjer je trenutno nič, teh 100 tisoč evrov pa pomeni, da bi lahko to cesto v naslednjem letu premaknili tako daleč, da se vsaj začne s postopkom odkupa zemljišč in potem tudi objavo razpisa za izvajalca del. Naj nenazadnje omenim tudi, da po tej trasi poteka veliki krog maratona Franja. In ko smo videli ta proračun, so ljudje resnično besni, so upravičeno nervozni in so mi dejali, dajte iz parlamenta poslati en signal, tudi če se malo zamakne, vsaj da se nekaj začne delati, ker če do naslednjega junija ne bo nič, na tej cesti maratona Franja ne bo, ampak bo tam razstava kmetijske mehanizacije.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 5. Kolega Tanko, imate obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine? Izvolite.

Gre za obnovo regionalne ceste v občini Loški Potok v naselju Travnik, kjer je izrazito zoženje. Vlado bi rad opozoril, da se je 300 metrov ceste že naredilo in je projekt končan. Okej, vlada ne posluša. Ostaja pa še vedno za dokončati tisoč 500 metrov, kilometer pa pol ceste. In to je ena izmed tistih odločitev, na katero sem opozoril, pri katerih je nerazsodno, da se začeti projekti ne končajo. Ta del ceste je tudi edina cesta do mejnega prehoda Podplanina, ki je odprt za promet. Zato predlagam, da se pač ta manjkajoča 2 milijona sredstev, ki so bila vzeta s tega projekta, dodeli nazaj in da se cesta v naslednjem letu dokonča. Rad bi vas še opozoril, nadaljevanje te ceste ni niti v načrtu razvojnih programov v naslednjem petletnem obdobju. Mislim, da je ravnanje v vseh teh primerih, ko se projekti napol zaključijo, ne dokončajo, izredno slabo, predvsem pa tudi drago. Kajti pripravljalno-zaključna dela, uvajanje izvajalca v delo in tako naprej, pripeljati mehanizacijo in tako naprej, tudi nekaj stane. Racionalno je, da se projekti, ki so začeti, tudi dokončajo. In ta je eden tistih. Hvala lepa. Gre torej za amandma Poslanske skupine SDS pod številko 5. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Upravljanje z vodami. Kolega Tanko, izvolite obrazložitev glasu. V imenu poslanske skupine, predvidevam. amandma se nanaša na gradnjo obvoznic treh naselij, in sicer Velikih Lašč, Ribnice in Kočevja. To najbrž poznate, da gre za glavno cesto drugega reda, ki je tudi povezava z mejnim prehodom Petrina. Tu gre ogromno tranzitnega prometa, osebnega in tovornega, mimo šol, skozi centre naselij in tako naprej. Mislim, da bi bilo prav, da se ta projekt, ki je odprt, v obdelavi na ministrstvu za promet že približno 20 let, končno premakne z mrtve točke. Mislim, da odnos Vlade do krajev, do predelov, ki so zunaj glavnih koridorjev, bom rekel interesa vladajoče koalicije, da se tukaj nekaj naredi, velja tako za odpiranje, ne vem, ceste, ki sem jo prej omenil, in seveda tudi za gradnjo teh obvoznic, s katerimi bi bistveno povečali pretočnost in predvsem varnost prometa. Kajti ta glavni promet poteka, kot sem dejal, mimo šol, v neposredni bližini, in samo vprašanje časa je, kdaj se bo zgodila kakšna tragična nesreča. V Ribnici je neposredno ob tej cesti šola, ki ima 800, 900 učencev, ki vsakodnevno uporabljajo prehod preko te ceste. Mislim, da zna biti velik problem, če se bo karkoli zgodilo. Zato predlagam, da to podprete. Postavka, s katere jemljemo, pa je večinoma tista, ki se nanaša na migracije. Tam imate itak zelo razkošno narejeno za tuje državljane, ki ilegalno prihajajo v Slovenijo, to se pravi s kršitvijo zakonov, in mislim, da tam ni nobenega problema, sploh zdaj ko ste povečali udeležbo policije, varnostnih organov na južni meji, da ne boste zmanjšali oziroma imeli manjše potrebe za migrante. Skratka, predlagamo prerazporeditev denarja z migracijskih tokov na

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Upravljanje z vodami. Kolega Tanko, izvolite obrazložitev glasu. V imenu poslanske skupine, Eden izmed delov glavne ceste, na kateri so največji zastoji, je prehod glavne ceste preko železniškega prehoda na Škofljici. bistvu že pripravljeno gradbišče, porušeni so že nekateri objekti in tu je treba zagotoviti sredstva, da se to ozko grlo, ki predstavlja vsakodnevne zastoje in zaradi katerega se na tem delu delajo velike kolone po nepotrebnem, da se ta projekt začne in da se ta zadeva uredi. uredi. Projekt je zamaknjen, po letu 2027, skratka, po vašem mandatu, je pa malo cinično, da imate v proračunu na tej postavki 80 tisoč evrov, se pravi toliko, da projekt vegetira. Kar zadeva varnost prometa, kar zadeva tudi prehode in peš prehode preko tega prehoda, da je treba to urediti. Kajti tu je precej močan migracijski tok tudi zaradi tega, ker so ključni infrastrukturni objekti, kar zadeva izobraževanje, dom starejših občanov, lekarno in tako naprej, na tistem delu, kjer morajo uporabniki prečkati železniško progo. Železniški promet na tem delu je izredno gost, kajti to je glavni prometni koridor iz Zagreba,

ko je obremenitev, bi rekel, peš prometa in prihajanja v službo pravzaprav največja. Zato mislim, da bi bilo potrebno, da se ta projekt tudi uredi.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 6. Kolega Tanko, izvolite obrazložitev glasu. V imenu poslanske skupine, Hvala lepa. Eno od najbolj pozabljenih in zapostavljenih področij je območje občine Dobrepolje, in to že praktično vse povojno obdobje. obdobje. Tu imamo projekt, ki se je že delno rekonstruiral, potrebuje se še približno 400 tisoč evrov, sofinancerski sporazum je podpisan, vendar se je Vlada odločila, da se dokončanje tega projekta prestavi v daljno prihodnost. To se pravi, da ga niti v NRP-jih ne najdemo več. več. Mislim, da je treba take stvari z vidika racionalnosti dokončati. Prav tako pa bi rad še opozoril, da je potrebno na območju občine Dobrepolje urediti tudi bankine,

Imajo kamnolom, to se pravi samo težko mehanizacijo oziroma tudi težki tovornjaki vozijo po teh cestah.

odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 16. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 17. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

je glasovalo za, 50 pa proti. (Za je glasovalo 31.) (Proti 50.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi in najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

31, proti pa 50. (Za je glasovalo 31.) (Proti 50.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika Direkcija Republike Slovenije za vode. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Upravljanje z vodami. Kolega Tanko, izvolite obrazložitev glasu. V imenu poslanske skupine, predvidevam. JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa za besedo. Mislim, da so te zadnje letošnje poplave pokazale, da je treba z vodotoki dobro delati, tudi izpeljati kakšne preventivne ukrepe. Ta amandma se nanaša na porečje reke Kolpe, ki je tudi reka, ki redno poplavlja in povzroča škodo življu ob Kolpi. Predlagamo, da se za ureditev tega vodotoka, te pomembne mejne reke nameni milijon evrov, s tem da se izvedejo preventivni ukrepi in da se ne ukvarjamo potem v časih razlivov in povzročanja škod, ki se bodo lahko tudi tukaj zgodile, s takimi posledicami, kot se srečujemo letos. Mislim, da je pobuda dobra, preventivni ukrep bo potrebno v vsakem primeru tako ali drugače izpeljati in se izogniti poplavam, ki se zgodijo vsako leto. Očitno so vsako leto hujše in povzročajo večje težave ljudem. Mislim z vidika racionalnosti in preprečitve posledično drugih škod in morda tudi drugih nesreč, kar zadeva prebivalstvo, da se amandma podpre. Hvala lepa. Hvala lepa. Gremo pa k glasovanju. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Ravnanje z odpadki. Glasujemo.

koalicije. Pred sabo imamo amandma in potrebna sredstva za dokončanje doma starejših občanov v Osilnici. Ta projekt je bil, mislim, da leta 2006, narejen do tretje gradbene faze, potem je šel soinvestitor v stečaj in od takrat naprej projekt stoji. Če hočemo karkoli narediti za živelj ob južni meji in so socialni projekti pravzaprav edini, s katerimi lahko tam ohranimo ali pa vzpostavimo nova delovna mesta, je tak projekt več kot potreben. V tem primeru ima občina zagotovljene tudi kadrovske potenciale. Tako je razvidno iz podatkov, ki jih je županja naslovila na ustrezno ministrstvo, ministrstvo za svetlo prihodnost. Mislim, da je treba ljudem ob tej južni meji pomagati. Tam je težko pričakovati, da se bodo zgradili kakšni pomembni industrijski objekti. Področje je izredno podvrženo izseljevanju, mladi pravzaprav ne ostajajo več, tudi tisti, ki se tam rodijo, iščejo variante, da gredo. Tak projekt z delovnimi mesti je pravzaprav edini način, da se tam prebivalstvo obdrži. obdrži. Razsodna vlada bi temu projektu najbrž pritegnila. Tako ali tako je treba v ohranitev in zavarovanje južne meje vlagati in najbolje je, da se vlaga s projektom. Na tem področju je bilo že v preteklosti marsikaj narejenega, morda je bil ta sporazum s prejšnjo vlado podpisan nekoliko pozno ali pa prepozno, da bi se zagnala investicija, ki je bila že dogovorjena. V tem mandatu, v času te vlade pa je prišlo do črtanja projekta. Skratka, nerazumno, da tam stoji projekt, ki je vreden približno 3 milijone evrov in manjka približno polovica denarja za dokončanje in ga Vlada ne zagotovi. Potencial je, potrebe so, kar zadeva nego, tudi za kakšen drug projekt zraven, je možnost dograditi ali pa uporabiti ta del, samo treba je zagotoviti denar.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za solidarno prihodnost. Odločamo o amandmajih k podprogramu Dolgotrajna oskrba. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k temu podprogramu pod številko 1. Kolega Horvat,

Amandma pod številko 1 predlaga 250 tisoč evrov za zunanjo enoto Doma Danice Vogrinec, gre pa za dom Sveta Ana.

izgraditev enote Doma starejših Rakičan v Črenšovcih, gre za zunanjo enoto. Črenšovci se reče pravilno. To je moja občina. In ko me sprašujete tisti, ki morda ne poznate, kakšna je oskrba starejših v Prekmurju – klavrna. Problem so kapacitete, čeprav smo jih kar nekaj zgradili v zadnjih letih, v zadnjih dveh letih, problem so kadri. Seveda domovi za starejše v Prekmurju niso zgrajeni samo za Prekmurke in Prekmurce, tja prihajajo ljudje iz širne Slovenije, ker je menda pri nas fajn. Na drugi strani je tu seveda, kot že rečeno, problem kapacitet. In kje najdejo postelje, oskrbo naši, moji rojaki? Na Hrvaškem. Na Hrvaškem. Ali ni kruto to, da mi stare ljudi izganjamo iz naše države, na neki način, kjer dočakajo tudi svojo zadnjo uro? Kar poglejte si domove v Murskem Središču, Selnica v Medžimurju, Sveti Martin na Muri, Štrigova, ogromno Pomurcev, ogromno. Zakaj ta dom v Črenšovcih ni že zgrajen? Zato ker smo v času prejšnje vlade sprejeli projekt v načrt razvojnih programov, sprejet je bil investicijski projekt, ampak od tistega trenutka, ko je bil sprejet investicijski projekt, pa do obravnave prispelih ponudb za izvedbo, so se cene gradbenih materialov in storitev dramatično dvignile, tako da je preprosto v načrtu razvojnih programov, torej v proračunu, zmanjkalo denarja. Zdaj je narejen nov investicijski načrt, za to potrebujemo 2,8 milijona evrov, za izgradnjo. To bo prineslo, ne vem, blizu 30 postelj. Jaz tukaj lepo prosim za podporo. Mi bomo seveda ta amandma podprli. Gre za naše ljudi, gre za ljudi, ki si zaslužijo človeka vredno življenje v jeseni svojega življenja. Vsem hvala za podporo. Hvala lepa. Gre torej za številko 1. Glasujemo. 82

Odločamo še o amandmaju iste poslanske skupine, torej Nova Slovenija, k temu podprogramu pod številko 3. Glasujemo.

Namenjen je zagotovitvi sredstev za izvedbo investicije, torej delovnega centra KO-RA v okviru Koroškega doma starostnikov Črneče, v bistvu za koroški center skupnostnih storitev, torej tudi za dnevno varstvo. Sanacija dvorca Javornik ima veliko vrednost in pomen za Koroško. Ob tej podražitvi projektov in vsega, kar se je zgodilo, je nujna potreba, da to vključimo v proračun države. Pričakujem tudi, da bosta oba koroška poslanca seveda ta amandma podprla. Hvala lepa.

Gre za prepotrebnih 400 tisoč evrov za čudovit baročni dvorec Javornik na Ravnah na Koroškem, ki je bil, odkar jaz pomnim, ruševina, zdaj pa bo v njem sedež dnevnega centra. Ob njem bodo začasne namestitve in to bo prvovrsten, vrhunski, hkrati hkrati lep in koristen projekt za vse upravičene do storitev dnevnega centra in začasnih namestitev dolgotrajne oskrbe. Niso se zaplanirali, niso zamočili, ampak gre izključno za podražitev zaradi zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prosim vas, gremo naproti Korošcem, da zaključijo ta projekt, da lahko zadevo napolnijo z vsebinami, in prosim za podporo temu amandmaju. Sam ga bom seveda podprl.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za kulturo in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Promocija in razvoj slovenskega jezika. Kolega Hoivik, obrazložitev v imenu poslanske skupine. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Vlada je na današnji seji pod vedejevstvom predsednika Vlade Luke Mesca potrdila novelo Zakona o javni rabi slovenščine. In ministrica za kulturo zapiše: »Slovenija do zdaj ni imela učinkovitega načina, kako zagotoviti, da bo slovenščina navzoča tudi v tem novem jezikovnem okolju. Podpora slovenščine je bila zato odvisna od poslovne odločitve posameznih proizvajalcev.« Govorila je pravzaprav o multinacionalkah, o Applu in tako naprej. In s tem zakonom zdaj predvideva, da bo multinacionalka Apple, ki vidi Slovenijo kot statistično napako po številu uporabnikov, vzela za sveto in bo slovenščina takole / pokaže z gesto/ na applih. In če je kdaj čas za promocijo in razvoj slovenskega jezika, je to čas v letu 2024, prav zaradi te novele Zakona o javni rabi slovenščine. Kaj pa naredi vaša vlada oziroma vladna koalicija? Leta 2022 1,7 milijona evrov za to postavko, leta 2023 1,5 milijona evrov za to postavko, potem pa v letu 2024 borih 260 tisoč evrov za razvoj in promocijo našega maternega jezika, ki se ga učijo osnovnošolci v prvem razredu osnovne šole in nadaljnjih osem, devet plus pet let. Žalostno. S tem amandmajem pomagamo tako ministrici Asti Vrečko kot vam, spoštovana koalicija, da dvignemo ta sredstva za leto 2024 z borih 260 tisoč evrov na 760 tisoč evrov. Le tako, torej s promocijo in razvojem, bomo ob pravih pravnih podlagah prepričali multinacionalke, kot je Apple, da bodo zagotovile slovenščino na naših mobilnih telefonih, na naših macih in tako naprej. Prosim vas za podporo. Hvala. PREDSEDNICA

Je pa pomemben, ja, in se strinjam. Evo, lepo, da je gospod Hoivik odprl to temo o novem zakonu o javni rabi jezika, ki je pomemben. Mislim, da je prav, da bomo, da bodo, da boste uporabniki številnih elektronskih naprav, ki ste zdaj omejeni na angleščino na angleščino ali pa kakšnega od drugih velikih svetovnih jezikov ali pa na hrvaščino, lahko uporabljali te svoje naprave tudi v slovenščini. Velikokrat poslušamo z druge strani tega zbora o domoljubju, kako moramo biti ponosni na svojo državo in ne vem kaj, ampak zdaj jih pač očitno moti, da bo eden največjih da bo eden največjih proizvajalcev elektronske opreme, konkretno tudi telefonov, imel operacijske sisteme v slovenščini. Če so lahko ti operacijski sistemi v katalonščini, v jezikih drugih manjših kot je Slovenija, mislim, da je dobro, da jo imamo tudi mi. In seveda, to se ne bo zgodilo samo od sebe. Gospod Hoivik, dobro veste, da je ministrstvo in tudi ministrica imela več sestankov na ravni Evropske unije, tudi s predstavniki teh podjetij, in mislim, da je zelo jasno, da bo pač ta statistična napaka, kot vi imenujete Republiko Slovenijo, na zemljevidu tudi teh velikih korporacij. Hvala lepa. Ker vidim, da ni več obrazložitev, gremo na glasovanje. Glasujemo. 83 poslank

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in prehajamo na odločanje o posebnem delu Dopolnjenega predloga proračuna v celoti. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o načrtu razvojnih programov. Glasujemo.

Končali smo odločanje o posameznih delih predloga sprememb proračuna. Sprašujem predstavnika Vlade, ali je predlog proračuna glede prejemkov in izdatkov po delih usklajen. Prosim, izvolite. Ne. Zaradi sprejetega amandmaja na posebni del Predloga sprememb proračuna RS za leto 2024 proračun ni usklajen, zato je potrebno pripraviti uskladitveni amandma. Vlada za pripravo tega amandmaja potrebuje 15 minut. Hvala lepa. Na podlagi mnenja Vlade ugotavljam, da predlog sprememb proračuna ni usklajen. Vlada naj pripravi amandma za uskladitev predloga sprememb proračuna. Do amandmaja Vlade se bo opredelilo tudi matično delovno telo. S tem prekinjam 2. točko dnevnega reda in prekinjam tudi 14. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 21. uri. V tem času bo Vlada pripravila uskladitveni amandma